Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser: Mette Thiesen (NB) m.fl.: Beslutningsforslag nr. B 72 (Forslag til folketingsbeslutning om opdeling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse i flere lovforslag efter regioner).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

Erhvervsministeren (Simon Kollerup) har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenens § 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2020. (Redegørelse nr. 7). Eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk. Redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den 10. november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 Social- og Indenrigsudvalget har den 22. oktober afgivet: Beretning om Nordisk samarbejde om international adoptionsformidling. (Beretning nr. 1) Beretningen Til dagsordenen skal jeg meddele, at punkterne 10-18 udgår af dagsordenen, da de pågældende ministre er forhindret i at møde op i dag. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Edmund Joensen Edmund Joensen (SP) har søgt om orlov fra den 3. november 2020, jf. forretningsordenens § 41, stk. 3, litra c. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget, at der meddeles orlov som ansøgt, og at stedfortræderen indkaldes som midlertidig medlem. Det er vedtaget.

Det bemærkes, at 1. og 2. stedfortræder har meddelt, at de ikke ønsker at indtræde under denne orlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, vil jeg med Tingets samtykke undlade afstemning og betragte indstillingen som vedtaget. Den er vedtaget. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) Fortsættelse

Det næste punkt på dagsordenen er: 6) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om tidsforbrug i strafferetsplejen. Af Sjúrður Skaale (JF) og Aaja Chemnitz Larsen

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 4. november 2020, kl. 13.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.